Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda - Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2010. godinu, Podnositelj: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Prijedloge akata ste primili poštom. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Izvolite, gospodin akademik Pavao Rudan. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Dozvolite da u ime naše najveličanstvenije znanstvene i umjetničke institucije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti podnesem izvješće o radu Hrvatske akademije ali za 2010. godinu budući da za 2011. godinu još rasprava nije provedena, nije prikazano na sjednici Sabora niti izvješće za 2010. godinu iako je bilo dostavljeno u travnju 2011. Kao što znadete u tradiciji je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da rezultate znanstvenog i umjetničkog rada podastire javnosti s obzirom da su joj glavni zadaci utvrđeni člankom 3. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti sljedeći: Akademija potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine o kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu, potom objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva te daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku. Ja vam moram skrenuti pažnju da su članovi Sabora zastupnici u Saboru svi dobili 114 knjigu ljetopisa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ovo nije djelatnost akademije, ovo je popis djelatnosti redovitih, izvanrednih, dopisnih članova, članova suradnika različitih vijeća odbora, zavoda, muzejsko-galerijskih jedinica i drugih jedinica u sastavu Akademije znanosti i umjetnosti. Dakle, ova knjiga koja je dostavljena svakom članu Hrvatskoga sabora je samo popis naših djelatnosti. Ljetopis je počeo sa tiskanjem i biti objavljivan 1877. godine, ovo je 114 knjiga. Ono što ću vam sada kratko prikazati je rezultat rada i izvještaj koji podnosi prošla uprava, a ne nova uprava na čelu sa akademikom Zvonkom Kusićem gdje imam čast obavljati dužnost i zadaću glavnog tajnika akademije koja je stupila na svoju dužnost i započela sa radom 1. siječnja 2011. Dakle ja govorim o rezultatima rada stare uprave iz 2010. godine. 31. prosinca 2010. godine akademija je imala 137 redovitih članova, 136 dopisnih članova i 91 člana suradnika. Dakle, ukupno 364 člana. To nisu zaposlenici u akademiji, jer u akademiji mi imamo znanstvene radnike, stručne radnike, djelatnike u muzejsko-galerijskim jedinicama, različitim zavodima, centrima itd. koji su na platnom spisku. To je ukupno 272 osobe od čega 41 znanstveni novak. Ovih 364 člana akademije redovita dopisna ili suradnika nisu u sustavu plaćanja plaćanja odnosno djelatnosti kao zaposlenika u akademiji. Akademija je u 2010. godini održala 4 skupštine, dvije redovite i dvije izborne, te dvije svečane sjednice. Na travanjskoj su redovitoj skupštini kao i svake godine u 2009. godini to je bilo sve objavljeno u 113. knjizi časopisa prikazano rezultati onih istraživanja koja su bila provedena. Na prosinačkoj redovitoj skupštini dani su planovi rada akademije za 2010. godinu. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana, skupština je prihvatila i odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske akademije. Na svibanjskoj izbornoj skupštini 2010. izabrano je 9 novih redovitih članova, 8 novih dopisnik članova, 8 članova suradnika te su ponovno izabrana dva člana suradnika. Na izbornoj skupštini izabrani, skupštini koja je održana 2010. u studenom novi članovi Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sa predsjednikom akademikom Zvonkom Kusićem i ta je uprava nastupila nastupila na svoju dužnost 1. siječnja 2011. Moram priznati da je druga sjednica, prva je počela 29. travnja 2010., a druga je održana u onome trenutku kada su u lipnju mjesecu 2010. proglašeni novi članovi te naše institucije koju je 29. travnja 1861. godine biskup Josip Juraj Strossmayer sa članovima Hrvatskog sabora proglasio danom osnivanja akademije, dakle institucije pod nazivom "Academia scientiarum et artium laborum meridionalium". Predsjedništvo akademije održalo je 2010. godini 9 redovitih sjednica gdje se raspravljalo o pripremama za izbornu skupštinu o okvirnom programu obilježavanja 150. obljetnice osnivanja akademije, o usklađivanju odredbama statuta s odredbama zakona, o preporuci akademije da se Hrvatskom saboru uputi jedna zamolba da se ne prihvati naziv Akademije tehničkih znanosti Hrvatska, zbog toga jer riječ Hrvatska akademija je po zakonu dodijeljena samo Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Postoji čitav niz drugih akademija znanosti. O financijskom planu u 2010. godini, o rezultatima financijskog poslovanja za 2009. godinu, o izjavi i deklaraciji koju je predložio razred za Filološke znanosti o hrvatskom jeziku, očitovanje središnjeg Ureda porezne uprave Ministarstva financija RH u svezi izuzimanja redovitih članova iz obaveze prijavljivanja u registar za porez na dodanu vrijednost. Nadalje, o prijedlogu Ureda Republike predsjednika Hrvatske da se redovito predstavljaju izdanja onog našeg fantastičkog zapravo znanstveno-kulturnog dostignuća od koju 4. knjigu imate pored gospođe na stolu to je zapravo "Hrvatska i Europa" jedno petoknjižje našeg naroda i svih građana Hrvatske, gdje se od početaka pa do moderne i do konca 20. stoljeća prikazuju dostignuća naših naroda u ovim prostorima. Jasno da je na prijedlog Ureda predsjednika Republike bilo zamoljeno da se te edicije dostavljaju u što većem broju različitih inozemnih predstavnika, njihovih kulturnih institucija, ministarstava odnosno veleposlanstava. Zatim o inicijativi raspravljalo se Đakovačko-Osječke nadbiskupije na zaštitu prava i upotrebu imena osnivača akademije biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Želio bih reći da njegova biskupija nije bila najbogatija biskupija ali je on iz svoje biskupije dao novac za organizaciju akademije, za izgradnju akademijine zgrade, za osnivanje sveučilišta i našem narodu i svim građanima građanima RH poklonio je veličanstvenu Galeriju starih majstora. Zatim o presudi Županijskog suda s obzirom koji je prihvatio tužbu djela akademijinih zaposlenika za isplatu božićnice još od 2001. godine, pa prema tome prema prihvaćenom i važećem kolektivnom ugovoru akademija je bila dovedena u situaciju da sama podmiri taj dug u iznosu od 1,3 milijuna kuna iz redovitih svojih sredstava. Također je bilo odlučeno 26. svibnja otvoreni proces predlaganja kandidata za članove uprave i zatim je još došao jedan zaključak predsjedništva akademije da se članovima članovima odnosno djelatnicima koji rade u različitim akademijinim institucijama ne isplaćuju honorari za djela koja objavljuju unutar akademijinih izdanja, zbog toga što im to u krajnjem slučaju spada u redovito poslovanje rada i služi im za za napredovanja u različita viša znanstvena ili umjetnička zvanja. Bilo je zatim i govora o pripremama obilježavanja 150. obljetnice, ali o tome ću vam sve pričati negdje nakon travnja kada budem podnosio izvještaj za 2011. godinu. Ovo su rezultati iz 2010. godine. Zatim se raspravljalo s obzirom na činjenicu da nas mediji dovoljno ne prate i meni je drago da se o tome raspravljalo zbog toga jer je nova uprava na čelu sa akademikom Kusićem učinila maksimalno koliko se dalo u sadašnjoj strukturi akademije napraviti da se akademija otvori javnosti. Započeli smo i sa Otvorenim vratima akademije, započeli smo sa gotovo svakog tjedna održavanjem nekoliko predavanja svakog četvrtka svakako u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i mislim da smo na neki način se u 2011. godini približili medijima i zapravo cjelokupnom pučanstvu koje je na taj način shvatilo da je akademija u funkciji naroda, a ne samo zatvorena institucija. Moram priznati da je Hrvatski sabor 2009. godine zatražio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu u svojem izvješću da se zapravo preporuči osnivanje razreda za prikazdbene umjetnosti i kazališnu i filmsku umjetnost. U pogledu izrečenog prijedloga Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu Hrvatskog sabora da se u akademiju uvede novi razred za prikazdbene umjetnosti mogu vas izvijestiti dame i gospodo o tome da je u akademiji otvorena rasprava i da tražimo rješenja za ta područja znanosti i umjetnosti, a o rezultatima izvijestit ćemo vas i to u našem novom izvještaju za 2011. godinu. Želio bih međutim reći da u ovih 9 razreda koji postoje u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ima i onih koji se bave prikazdbenom umjetnošću. Npr. akademik Batušić koji nas je nažalost napustio prije godinu dana, zatim akademik Bouret, zatim dopisna članica akademije gospođa Pospiš Baldani, član suradnik profesor Senker i još neki drugi. Akademija je sudjelovala isto i u raspravama o Prijedlogu nacionalnog okvirnog kurikuluma, o nacrtima Zakona o sveučilištu, Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o znanosti, o mjerama koje je predložila uprava u svezi smanjenja materijalnih troškova, o višegodišnjem sporu s modernom galerijom u pogledu utvrđivanja prava vlasništva nad umjetninama koje su ostale u posjedu moderne galerije nakon njezinog izlaska iz sustava akademije. Naime, u medijima se često čuje da akademija traži da uzme neka tijela koja su izložena u akademiji i na taj način da više neće biti dostupna ljudima da ih gledaju. To kolege, dame i gospodo, nije točno. Ali akademija ima pohranjena negdje preko 1200 različitih djela u prostorima galerije, moderne galerije. Jasno je da mi ne želimo to prenijeti u zgradu akademije jer u akademiji mi imamo prekrasnu galeriju koja je zapravo Strossmayerova galerija starih majstora, ali mi smo dužni da napravimo naprosto reviziju i da pogledamo, inventuru smo dužni napraviti, koja djela u modernoj galeriji postoje, a koja eventualno su negdje posuđena. Prema tome, ako svake godine netko dolazi meni kao, prošle godine sam završio taj mandat, ravnatelju instituta i dolaze mi moji asistenti unutar one komisije da izvrše pregled što se nalazi u mojoj radnoj sobi, ja im to moram dozvoliti i oni popišu što se nalazi u mojoj sobi i kažu je, sve je u redu. Isto tako, mi tražimo da se u modernoj galeriji popišu djela koja postoje u modernoj galeriji, a koja su u vlasništvu akademije. Nije to dame i gospodo u vlasništvu akademije, to je u vlasništvu hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske i mora se napraviti normalni pregled onoga što postoji, što je negdje posuđeno i da to imamo dokumentirano. osim toga raspravljalo se o planovima rada Hrvatske akademije za 2011., Prijedlogu financijskog plana za 2011., obilježavanju važne obljetnice 150 godinu te o pokroviteljstvu i organiziranju brojnih znanstvenih skupova o kadrovskim pitanjima te o izboru u znanstvena i istraživalačka zvanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za koju je bilo iz državnog proračuna za 2010. godinu osigurano milijun i 486 tisuća kuna, to je zapravo bio do do sada najmanji iznos sredstava namijenjen financiranju zaklade, zaklada je odlično djelovala u 2010. godini i povećana je osnovna imovina zaklade na 4 milijuna 802 tisuće Iz same zaklade ukupno je financirano otprilike barem dijelom 93 projekta znanstvena i istraživalačka, odnosno djelatnost u vidu naklade, predložili su te projekte projekte organizacije i pojedinci, a također je u 2010. godini dodijeljena sredstva su iz fonda akademika Dragutina Tadijanovića. Što se tiče rada akademijinih odbora, akademija je povećala svoj opseg rada, međunarodni opseg rada u 2010. godini i to na različitim međunarodnim projektima. Također smo se angažirali jako da bi se u sklopu HERA-e zapravo ušlo u program istraživalački i zajednički za humanističke znanosti u europskom istraživalačkom prostoru. Bilateralna suradnja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je jako dobro provedena s obzirom na suradnju s akademijama u Albaniji, Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Češkoj Republici, Francuskoj, Italiji, Iranu, Kini, Kosovu, Mađarskoj, Makedoniji, Njemačkoj, Poljskoj, Rusiji, Slovačkoj, Sloveniji, Švedskoj i Velikoj Britaniji. Također je potpisan i novi sporazum sa Rumunjskom akademijom znanosti i pismo namjere s Akademijom znanosti Republike Koreje. Uredništvo edicije Hrvatska i Europa. Taj pentateuh, ona prekrasna zadnja knjiga do sada je od 1991. godine tiskana u 4 knjige: prva je bila "Rano doba hrvatske kulture", druga "Srednji vijek i renesansa", treća "Barok i prosvjetiteljstvo", četvrta ovdje je "Moderna" i sada je u petoj priprema Hrvatska i Europa, 20. i 21. stoljeća. To petoknjižje hrvatskoga naroda i svih građana Hrvatske je jedan veličanstven poduhvat, poduhvat koji je objedinio oko sebe stotine i stotine znanstvenih djelatnika, nastavnih djelatnika, kulturnih radnika da se uistinu prikaže ono što je u ovim prostorima stvoreno u krajnjem slučaju posljednjih 1500 godina. Možemo biti ponosni na to. I drago mi je što je akademik Ivan Supičić koji je bio glavni i odgovorni urednik za ovu ediciju 5. lipnja 2010. godine predstavio diplomatskom zboru na Brijunima, a 9. srpnja edicija je također predstavljena i darovana sudionicima Croatia summita u Dubrovniku. Jasno je da ćemo u '11. godini objaviti i petu knjigu. Također se ove knjige prevode i objavljuju na francuskom i na engleskom jeziku. Što se tiče bisera akademije, u vlasništvu akademije to je Arboretum u Trstenom, on je zaštićen od onog mogućeg požara koji ga je taman dohvatio u jednome trenutku. Došlo je do rekonstrukcije određenih dijelova, dobili smo građevinske dozvole u 2010. za renoviranje lokacije …/Govornik se ne razumije./… iz sustava vodoopskrbe. Završen je također i projekt …/Govornik Služba za zaštitu i održavanje imovine na neki način se je i renovirala s obzirom na potencijalnu proslavu 150 obljetnice akademije. Palača akademije na Zrinskom trgu i uveden je sustav gradnje dizala. Mnogi kažu to je dizalo potrebno za stare akademike. Kolege, ja se ne smatram starim akademikom. I kao što sam jučer na odboru rekao nije to za stare akademike. To je i za nas mlade akademike koji imamo probleme sa križima. Prema tome, taj taj sustav dizala je sada omogućio da se normalno u svim mogućim situacijama dolazi na prvi kat, odnosno u našu galeriju na drugome katu. Također su i renovirani moram priznati prijeko potrebni sanitarni čvorovi. Također se je obilježila buduća proslava 150 obljetnice sa nekim ličilačkim projektima, odnosno pothvatima u nekim temeljnim institucijskim zgradama. Djelatnost akademije odvija se u 9 razreda, u 19 jedinica i 15 znanstvenih vijeća. U Ljetopisu se to sve vrlo dobro nalazi. Ja vam moram kazati da akademija nije samo zgrada na Zrinjevcu br. 11. Akademijine znanstvene jedinice, centri, galerijske različite institucije nalaze se od Vukovara, od Vinkovaca, Osijeka, Bjelovara, Požege, Varaždina, Rijeke, Pule, Zadra, Splita, Korčule, Makarske, Trstena, Dubrovnika i Cavtata. Prema tome, to je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti od jugoistoka do jugozapada, od sjeveroistoka do sjeverozapada. Prema tome, akademija nije samo zgrada akademije na Zrinjskom trgu. Ja vam moram kazati da se također unutar Akademije provodi 41 u toj 2010. godini znanstveni projekt koji je bio tzv. tzv. matični projekt financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, odnosno kulture. Procjena kvalitete, odnosno nastavka tih projekata od 1. siječnja 2011. godine 10 je projekata maknuto, maknuto, odnosno 11 tako da je u 2011. godini bilo financirano ukupno 30 tih projekata. Što se tiče zaposlenika u akademiji to je ukupno 2031 zaposlenik plus 41 znanstveni novak. Postavlja se pitanje što sa tim znanstvenim novacima? Što dalje sa znanstvenim novacima koji su specifično obrazovani za pojedine djelatnosti. Recimo rekonstrukcije starih rukopisa iz 14. i 15. Stoljeća. Te ljude ne možemo naći na burzi rada, educirani su fantastično u sklopu djelatnosti akademije. Molim vas pomognite u tome. Također se postavlja pitanje s obzirom na to što su radile neke muzejsko-galerijske jedinice. gliptoteka je u 2010. godini imala 24 izložbe, 4 predstavljanja i niz drugih događanja, koncerata, dobrotvornih aukcija, prezentacija itd. i također je bila povezana sa onom akcijom "Noć muzeja". U kabinetu grafike 9 izložbi i "Noć muzeja". U Strossmayerovoj galeriji starih majstora neprekidno je otvorena galerija osim jednog dana u tjednu i sudjeluje u "Noći muzeja". U Hrvatskom muzeju arhitekture 2010. bile su prezentirane 2 izložbe popraćene odgovarajućim katalozima i u javnosti primjereno komentirane. je kompletno renovirana. Digitalizirane su i kompjuterizirane cjelokupne djelatnosti i nastavljeno je proučavanje i obrada glagoljskih isprava iz 18. stoljeća, zbirke "Acta Croatica", te izrada latiničkih transliteracija transliteracija iz isprave iz 19. Stoljeća a i dalje se to nastavlja. Ja vas pozivam, dame i gospodo, u petak je "Noć muzeja" od 6 sati poslije podne pa do ponoći i sve će galerijske jedinice, a i sama centralna zgrada akademije biti otvorene za vas. Dođite zajedno sa drugim građanima. U knjižnici je dovršen popis izdanja akademije. Ukupan fond knjižnice u 2010. je povećan za 1213 svezaka, knjiga i 664 naslovna časopisa, 3 naslova novina i 4 mrežne baze podataka. Ono što je interesantno to je da je u razmjenu otišlo 2700 svezaka, a mi smo i donirali, a kao dajemo …/Govornik se ne razumije./… bile su brojne gradske i manje narodne knjižnice, zatim fakultetske, muzejske i samostanske knjižnice, te knjižnice organa kao Matice hrvatske i srodnih institucija. Meni je žao da je 2009. Ministarstvo kulture odbilo da u 2010. godini se unutar naše akademije sufinancira digitalizacija, pa smo mi svojim vlastitim sredstvima digitalizirali dodatnih 18985 stranica sljedećih nakladničkih nizova: Diplomatički zbornik, Stari pisci Hrvatske, Zbornik za narodni život i običaje, Povijest hrvatske književnosti, Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium i Starine. U akademiji je djelovalo i 15 znanstvenih vijeća i to za daljinska istraživanja, za naftu, za promet, pomorstvo, energetiku, poljoprivredu i šumarstvo, ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo, prirodo-znanstvena istraživanja Jadrana, tehnološki razvoj, mir i prava čovjeka, državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, turizam, graditeljstvo, osnovu i obnovu i razvoj. Prema tome, mi ne možemo reći da je akademija starački dom što neki zločesti kažu. Ali žalosno je kad se tako govori o akademiji. Zbog čega kad se tako govori o akademiji? Zbog čega? Jer mi vrlo dobro znademo da je pokušaj da se u ovim jadnim, zapuštenim prostorima još u 19. stoljeću osnuje osnuje ovakva institucija i sveučilište, a odbijalo se je po dvije godine neprekidno dobivanje dozvole od carske kancelarije u Beču da mi ovdje dobijemo svoju akademiju. Uspjeli smo nakon pada Bachovog apsolutizma 29. Travnja 1861. Godine na Hrvatskom saboru nakon govora Josipa Jurija Strossmayera osnovati ovu veličanstvenu instituciju. Academia Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium. Ali je tek nakon pet godina došlo odobrenje iz Beča da nam se prihvaća. Ali smo ovdje i ostajemo. Prema tome, ovo Izvješće jasno pokazuje da je akademija jedan dom vitalnih ljudi. Sjetite se da je Rački koji je umro u 103. godini života od akademika Bratulića u svojoj 90. godini života molio da mu se dostavi latinski rječnik i latinska gramatika da bi studirao. Prema tome sjetimo se što je Strossmayer rekao, jedino prosvijećen narod je slobodan narod, a Akademijino je poslanje da to to i pomaže unutar svih prostora našeg nacionalnog korpusa, ali i korpusa svih onih kojima je Hrvatska Domovina. Što se tiče Financijskoga izvješća za 2009. godinu moram vam kazati da je Akademija imala prihode 74 milijuna 217 tisuća i 402 kune i 89 lipa, iz državnog proračuna 80,44% prihodi iz ministarstva namijenjeni ostvarenju pojedinih projekata 11,13%, vlastiti prihodi Akademije 5,13% i iz proračuna lokalne uprave te donacije 3,30%. Evo ovdje je gospodin gradonačelnik Vukovara i ja sam silno ponosan što sam ga sada eto upoznao, barem ovako još ne osobno, ali mi je drago jer je Vukovar znajući vrlo dobro u kakvoj se situaciji taj dio naše Domovine nalazi odlučio da pomogne osnivanju Zavoda Akademije u Vukovaru i pomaže to čak i svojim vlastitim sredstvima. Prema tome ja vam se zahvaljujem gospodine gradonačelniče. Učinjen je dijelom i iskorak da nas se razumije, vidi i prihvati u medijima. Jučer sam bio malo zločest pa sam na odboru rekao ukoliko bi se dva akademika recimo akademik Reiner moj bivši student koji je ovdje jel' i ja potukli na stepenicama Akademije o Akademiji bi se pisalo u svim novinama na naslovnim stranicama i to nekoliko tjedana. Nažalost, mi se potući nećemo, ali smo mi svojim radom jasno pokazali što ova Akademija znači u ovim prostorima. I ja vas … Vivat Akademija! Bravo, mislim. Prema tome, ja vas, a ono vivat profesores nisam čuo, to bih volio također da čujem. Prema tome, ja vam se gospodine potpredsjedniče Sabora najljepše zahvaljujem u ime svih onih koji razumiju da biološka dob i stvarna dob u godinama nisu istovjetne. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. nadahnutom izvješću. U ime odbora, da li izvjestitelj odbora? Izvolite. Gospodin Boljunčić, izvolite. (IDS)** Gospodine predsjedavajući, kolege zastupnice i zastupnici. Evo mi smo jučer na našoj sjednici odbora imali na dnevnom redu Izvještaj HAZU-a. budući da smo detaljno čuli Izvještaj HAZU-a od dakle strane tajnika HAZU-a akademika gospodina Rudana želio bih samo napomenuti da smo imali mišljenje koje ste vi dobili od Vlade RH koja prihvaća Izvještaj HAZU-a međutim navodi i nekakve moguće smjernice. Jedna od njih se odnosi na smanjenje materijalnih troškova, dakle na racionalizaciju u poslovanju pri čemu svakako treba istaknuti da to ne bi smjelo zahvatiti projekte koji su financirani od strane ministarstva. Kako se ovaj izvještaj odnosi na 2010. godinu, članovi prisutni jučer, članovi Akademije dakle predsjednik akademik Kusić i akademik Rudan su naveli da već u toku 2011. je i došlo do smanjivanja troškova. Drugi dio, da se možda vežemo i na ovaj završni dio, je bila činjenica da je prosječna dob 75 godina i nešto, da se ipak smatra da je to malo previše velika prosječna dob to je kažem i prosjek, a vezano za to se i sugerira da je možda omjer dakle određenoga osoblja u administraciji kao i broj zaposlenih koji se nalaze u znanstvenim recimo zvanjima je premali taj omjer u smislu da ima previše administracije. I uz to se i naglašava da bi naravno ne sa ovakvim primjerom koji je rečen u šali, ali da bi se Akademija trebala šire otvoriti prema medijima i široj javnosti što su članovi Akademije jučer na odjelu u Saboru rekli i da se i radi između ostaloga i sa obilježavanjem 150. godišnjice Akademije na drugim aktivnostima. Dakle, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu je na jučerašnjoj svojoj sjednici prihvatio dakle Izvještaj Akademije kao i mišljenje

Hvala. Rasprava u ime klubova. Igor Kolman zastupnik HNS-a. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani akademiče Rudan, drage kolegice i kolege, ovo je zadnji put danas obećajem što se tiče rasprava u ime kluba. Prvo jedna općenita napomena - danas je 26.01.2012., izvješće o kojem raspravljamo je Izvješće za 2010. godinu. Postoje naravno objektivne okolnosti zbog kojih se ova rasprava možda nije mogla održati ranije i to na kraju krajeva i nije se dogodilo u ovom sazivu Sabora, ali s obzirom da smo zadnjih dana i zadnje vrijeme puno puta spomenuli dignitet i ove institucije i znanja i znanosti itd., jedan od načina na koji se čuva dignitet ove institucije je i to da se čuva dignitet drugih stožernih institucija, da upotrijebim riječi akademika Rudana. Dakle, ja samo apeliram i molim da ubuduće ipak o stvarima raspravljamo u trenutku kad su aktualne, u trenutku kad je uprava koja je izvješće podnijela još uvijek uprava čisto zato da kao što sam rekao očuvamo i dignitet institucije koja je to izvješće podnijela. Što se samog izvješća tiče tu nemamo nekih posebnih primjedbi uz naravno potpuno prihvaćanje onih napomena koje je i predstavnik, odnosno predsjednik odbora rekao, dakle primjedbe Vlade i svega svega što je ovdje spomenuto. Međutim ja bih vrlo kratko se osvrnuo na jednu od tih primjedbi, a to je ovo otvaranje Akademije medijima. Tu moramo razlučiti dvije stvari. Da li mi govorimo o tome da se u medijima piše o Akademiji ili želimo da se u medijima piše o znanosti, o umjetnosti? I meni se čini da problem koji mi u Hrvatskoj imamo upravo jest status znanosti, pogotovo znanosti čini mi se, ali i umjetnosti u javnosti pogotovo u našim javnim medijima. Dvije su, na neki način ekstremne situacije. Jedna je potpuna trivijalizacija do razine zaista prostakluka. Dakle, znanost se prikazuje u onom tabloidnom smislu doći će do eksplozije ili pobjeći će bakterija iz laboratorija ili je krajnje getoizirana, zapravo nema znanosti u javnim medijima, nema pravih informacija, čak ni naša javna televizija gotovo uopće ne posvećuje pažnju znanosti. I tu mi se čini da je zapravo da je zapravo mjesto Akademiji i da je možda ta smjernica da se okrenemo medijima je smjernica da se okrenemo tome da svi zajedno poradimo upravo na tome da znanost dobije jače, pametnije mjesto u našem društvu, u našoj javnoj raspravi, znanost je na neki način ogledalo duha jednog naroda, mi smo mlada država, imamo se s čime ponositi imamo velika dostignuća na tom području i dakle ako postoji nešto što bih ja u ime Kluba HNS-a i u svoje osobno ime sugerirao našoj akademiji, to je da da pokrene projekt i da sa drugim institucijama se poradi na tome da se znanost razumljivim ne složenim jezikom dakle opće razumljivim jezikom ali ne trivijalizirajući ju da se znanost nametne kao važna vrijednost Hrvatskog naroda, važna vrijednost države, da se ljudima objašnjavaju procesi koji se događaju, mi smo stalno okruženi fizikom, medicinom, sve što se nama događa u životima sve sve to znanost može objasniti a taj glas znanosti se u hrvatskoj javnosti ne čuje. I dakle moja molba i moja sugestija i akademije i nama ovdje na razne načine da poradimo na tome, da jedan od načina izgradnje naše države bude i to da glas znanja bude taj glas koji se jače čuje i koji dobiva zasluženo mjesto u našem društvu a onda kroz to one svjetovne stvari dakle financiranje projekata, uvjeti rada znanstvenika i sve ono što dolazi ali dolazi u trenutku kada sam status znanosti bude na onoj razini koju ona zaslužuje i koju svi mi na kraju krajeva u Hrvatskoj zaslužujemo. Hvala. Hvala. Sljedeća u ime Kluba SDP-a zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Romana (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, uvaženi akademiče Rudan, kolegice i kolege. Raspravljamo o Izvješću o radu Hrvatske akademije umjetnosti i znanosti u 2010. godini. I na početku želim reći u ime Kluba SDP-a da ćemo kao što smo to radili do sada podržati godišnje Izvješće Akademije. U raspravi o radu HAZU-a želimo se kao i u dosadašnjim raspravama osvrnuti na dobre i manje dobre aspekte ovog Izvješća odnosno rada Akademije. Vjerujte naša potpora Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti a sugestijama, primjedbama, kritikama, pitanjima želimo doprinijeti daljnjem jačanju uloge Akademije u Hrvatskom društvu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti za nas je institucija od iznimne nacionalne važnosti. Podsjetila bih na početku na njezinu viziju, na njezinu misiju koje su zapisane i u Statutu Akademije ali ali i u Zakonu o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Vizija akademije jest hrvatsko društvo znanja i znanosti. Misija jest uključivanje Hrvatske znanosti u Europske i svjetske znanstvene tokove trajno poticanje povećanja ulaganja u znanost i istraživanja kao i briga o hrvatskoj kulturnoj baštini i apsolutno njenoj afirmaciji u svijetu. Vizija i misija akademije zvuče dobro i izvrsno, međutim, Hrvatska stvarnost je daleko od toga da bude dobra ili izvrsna. Hrvatska zbilja je krajnje zabrinjavajuća već duže vrijeme, Hrvatsko društvo stagnira, a društvo znanja na žalost postalo je jedna je jedna pomalo neželjena floskula koju su svi počeli izbjegavati. Čini se da znanje i znanost tek moraju postati istinski prioriteti ovog društva i države, čini se da znanost i znanje tek moraju postati pokretači društvenih i gospodarskih promjena u Hrvatskoj. Naša očekivanja od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti su doista velika i mislim da je to opravdano. HAZU je stožerna, Hrvatska kulturna i znanstvena institucija i logično je od nje puno očekujemo. Posebno očekujemo doprinos akademije sada, danas i to u onim područjima koja su za Hrvatsku budućnost u ovom trenutku iznimno važna. Odgovornost Akademije u ovim kriznim i turbulentnim vremenima čini se da je još i veće negoli u vremenima bez krize, ako takva uopće pamtimo. Rekla bih da je krajnje vrijeme da država i sve njene institucije u punoj mjeri započnu funkcionirati u interesu hrvatskih građana, u interesu razvoja, u interesu napretka društva u cjelini, u interesu hrvatskog gospodarstva, boljitka, kvalitetnijeg života, boljeg standarda Hrvatskih građana. Akademiji se često zamjera da je inertna, pomalo troma, pomalo neproduktivna, da je zatvorena i konzervativna, zamjera joj se da šuti oko vrlo važnih aktualnih društvenih problema, da bi trebala biti puno više angažirana u rješavanju nagomilanih društvenih problema u Hrvatskoj, a njih nam doista ne fali, hoćete li od privatizacijskih nepravilnosti, komercijalizacije obrazovanja, privatizacije zdravstva, reforme u obrazovnom sustavu, zdravlja nacije, energetske strategije itd. Zamjera se akademiji da nedovoljno utječe na promociju znanosti, istraživanja, inovacija, razvoja, zamjera joj se na sporosti u modernizaciji akademije kao institucije. Zamjera joj se također da u svojem radu ne propagira ono što zovemo društvena odgovornost, stručnost, znanstvena izvrsnost. Na koji način HAZU odgovara na sve to? HAZU odgovara da postoji svojevrsna medijska blokada akademije, da mediji nedovoljno prate itekako angažirani rad akademije. Tu moramo priznati da nije se problem složiti sa akademikom Kusićem kada kaže, nažalost živimo u doba estrade i spektakla i da je puno toga postalo žutilo da medijski prostor zauzimaju ljudi koji sve znaju o svemu i daju paušalne izjave o svemu i svačemu. I to je ozbiljnim znanstvenicima vrlo strane. Za ozbiljne teze i promišljanja kaže akademik Kusić naprosto nema mjesta u medijskom prostoru. Dakle, nije se teško složiti s ovom konstatacijom akademika. Možda mediji doista nisu zainteresirani za rad akademije. Možda im akademija i ono što radi i ima za reći naprosto nije interesantno. Vjerojatno je tako. Međutim, mi u klubu SDP-a smatramo da akademija mora doskočiti i toj i takvoj hrvatskoj zbilji. Mora naći načina da u javnosti postane prepoznatljiva, jednostavno to mora učiniti. Mora naći načina da dopre do javnosti do građana. Ako ne postoji interes medija, a čini se da ne postoji, tada mora koristiti i neke druge mogućnosti, mogućnosti objavljivanja na web stranicama akademije barem sažetke ili zaključke rasprava, skupova, pa zašto ne i apele, i stavove, i preporuke, razmišljanja. Dakle, držimo da bi akademija baveći se važnim, društvenim pitanjima trebala objavljivati argumentirana priopćenja za javnost. U tom kontekstu dopiranja do javnosti sa zadovoljstvom podržavamo otvaranje akademije, otvaranja vrata akademije, otvaranje prema široj javnosti, jer istina je da jedan veliki dio građana Hrvatske ne zna niti gdje se nalazi akademija, još manje koja je zadaća akademije, zbog čega se na nju na godišnjoj razini troši od 60 do 80 milijuna proračunskih kuna. držimo da je inicijativa novog vodstva akademije koja je pokrenula brojna i razna kulturna događanja, književne večeri s ciljem da se otvori prije svega mladima i studentima studentima izuzetno dobro. Vjerujemo da je to početak jednog novog razdoblja za akademiju i voljeli bismo da to bude tako. Od akademije očekujemo da bude još hrabrija, da bude hrabrija i prema politici ako hoćete, još hrabrija i otvorenija i prema Vladi. Kao što sam rekla njena odgovornost u kriznim vremenima je veća negoli inače i njen glas se apsolutno mora čuti. Akademija mora doprijeti ne samo do građana već i do onih koji imaju političku moć da donose zakone, da mijenjaju stvari, da donese strateške pravce razvoja ove zemlje. Akademija se naprosto mora nametnuti kao ono što ustvari jest ili bi trebala biti, a to je hrvatska, nacionalna, intelektualna elita koja promišlja o strategijskim pravcima razvoja RH. Onako kako Onako kako su to učinili npr. 2002., 2004. godine kada su izašli sa fantastičnim dokumentima kao što je Deklaracija Hrvatske na pragu trećeg tisućljeća ili Deklaracija o znanju. Deklaracija o znanju trebala je biti jedan izvanredan doprinos buđenju hrvatske stvarnosti i hrvatske zbilje upravo na području znanja, istraživanja, znanosti itd. Dva dokumenta sa iznimno puno potencijala ali nedovoljno promovirana u javnosti koja je na kraju nažalost ostala samo mrtvo slovo na papiru. Jedna vrlo konkretna primjedba. Akademija bi u tome ćemo se lako složiti morala promicati znanstvenu izvrsnost kroz svoju javnu riječ ali ne samo kroz riječ, već i kroz svoja djela. pohvalno je da akademija svake godine financira ili financijski potpomaže brojne znanstveno-istraživačke projekte u 2010.godini jer i o toj govorimo. Akademija je sa milijun financijski podržala 93 znanstveno-istraživačka projekta. Mislimo da je opravdano postaviti pitanje, što se može napraviti otprilike sa 12,5 tisuće kuna po projektu u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, ali zapravo puno je važnije pitanje da li na taj način potičemo znanstvenu izvrsnost? Dakle, možda bi akademija mogla razmisliti o malo drugačijem drugačijoj raspodijeli financijskih sredstava koja ima na raspolaganu za tu namjenu. Izuzetno mi je drago moram to reći u ime kluba što smo čuli ovdje da je akademija započela i otvorila raspravu o nečem što je ovaj Sabor smatrao iznimno važnim, o čemu je Odbor za znanost, znanost, obrazovanje i kulturu nekoliko navrata raspravljao i uputio preporuku akademiji, a to je kao što je akademik rekao da se osnuje 10. razred. Nadamo se da ćemo uskoro saznati i rezultat te rasprave, ali iznad svega se nadamo da će se dogoditi ono što imamo gotovo u svim akademijama svijeta, a to je razred za prikazbene umjetnosti odnosno kazalište i filmsku bude i sastavni dio i naše akademije. Želim istaknuti i neke dobre stvari koje su se dogodile u akademiji u 2010. godini. Tiskana je cijela naklada četvrte knjige "Hrvatska i Europa", a to je daleko najpotpuniji prikaz hrvatske kulturne baštine. Akademija je organizirala cijeli jedan niz znanstvenih i stručnih skupova, posebno na temu Energetske strategije, izdala je brojne publikacije. Svakako treba istaknuti intenzivniju međunarodnu suradnju akademije. Mislimo da je pohvalno i dobro da naša akademija surađuje s brojnim drugim akademijama. Da zaključim. Mi u klubu SDP-a smatramo da je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti na neki način društvena svijest Hrvatske. Ono što nedostaje jest, u tome se svi slažemo čini mi se, veći stupanj otvorenosti prema aktualnim problemima društva. Dakle, očekujemo od HAZU da svoja ekspertna znanja u različitim znanostima, u različitim područjima zbog svog društvenog i utjecaja i položaja pretoči u jednu analitičku i kritičku misao u funkciji čega, razvoja društva. To smatramo iznimno važnim. U funkciji razvoja društva. Drugim riječima, znanstveni autoriteti koje imamo u akademiji trebali bi otvoriti proces stvaranja autoriteta znanosti jer je to naravno preduvjet razvoja. I drugo važno pitanje jest kako dinamizirati i kako učiniti transparentnijim ono što je sublimirano kao znanje u akademijinim razredima da bi bilo primjenjivo u vođenju politika. Dakle, možda se pomalo radi o problemu neprepoznavanja mogućeg doprinosa akademika u procesu donošenja važnih odluka u društvu. U taj proces držimo da je iznimno važno uključiti članove akademije. I kada se govori o Strategiji razvoja Hrvatske, o budućnosti Hrvatske, o njenom prosperitetu, o najvažnijim društvenim, gospodarskim, političkim pitanjima, stav akademije je iznimno važan. On se treba čuti, ali naravno da ono što se čuje treba u konačnici i razumjeti. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. Završavamo, prekidamo kratko raspravu. Naime utvrđujem pauzu do 15 sati. sati. Prvi je u ime Kluba zastupnika gospodin Boro Grubišić, nakon toga u ime kluba gospodin Giovanni Sponza sljedeći, nakon pauze, nakon 15 sati. Hvala